naš kolega iz opozicije, dr. Franc Trček, on je vedno, jaz ugotavljam, vedno večji fan Slovenske demokratske stranke. Zdaj na koncu je tudi mene omenjal. Pred tem seveda gospo Evo Irgl, pred tem Žana Mahniča. Glejte, kaj ima to veze z današnjo razpravo, jaz ne vem, bo verjetno Franjo to ekstra pojasnil. Zdaj, jaz sem od začetka poslušal predlagatelja in se z njim že nekak v uvodu nisem strinjal, ko je poslanec Kordiš govoril, da so zdaj vsi domovi zanemarjeni, so kadrovsko podhranjeni in tako dalje. Zdaj, to ni točno, zlasti ne dandanes v letu 2021, v decembru. To so, glejte, podcenjujoče izjave. V letu 2020, kot je prej sam minister dejal, se je ta zanemarjenost skorajda že zaključila v celoti, minister je to jasno povedal in tudi podatki na terenu kažejo tako. Od interventnih ukrepov do sistemskih ukrepov, investicijski ciklus se je zagnal, ki ga prej dejansko v takem obsegu ni bilo. Odprtih je 120 investicij, vlaga se v kadre in tako naprej. Zdaj, 120 milijonov evrov bo šlo v DSO-je v letu, v letu 2020 je bilo toliko danega. Se pravi, dostojno življenje naših starejših pa je tisto, ki ga te ogromne finančne spodbude naslavljajo. In pa seveda dostojno plačilo vseh zaposlenih v domovih za starejše občane. Kot je bilo rečeno, dviga oskrbnin ne bo. Tukaj v opoziciji ne zavajati, ne strašiti, zlasti ne tistih, za katere se domnevno tako zavzemate. Povečanje plač zaposlenih, se pravi, ne bo bremenil stanovalcev teh domov, tako da tukaj bodite resnicoljubni. Teh dodatnih manjkajočih 16 milijonov, kot je bilo danes že večkrat rečeno, bo zagotovil državni proračun, zato smo pripravili tudi ustrezen amandma k predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi, in ta zadeva je s tem rešena. Zdaj mi dovolite čisto malo osebne note. Jaz sem imel, leto dni je, odkar je preminila moja babica, ki je svojih 90 let dočakala v domu Danice Vogrinec v Mariboru. Zdaj, jaz sem jo zelo dosti tam obiskoval, ona sama je bila zadovoljna, mi sorodniki smo bili zadovoljni, tudi osebje, s katerim sem se srečeval, so bili bolj ali manj dobre volje, profesionalni, seveda to vse korenini v srčnosti, v prizadevanju za dobro opravljanje svoje službe. Zdaj, ta dom slovi kot (nadaljevanje) v kontekstu teh ocenjevanj. Sedaj Evropska zveza za starejše je to nagrado temu domu Danice Vogrinec podelila za leto 2018 do 2020. In zato smo seveda Mariborčani veseli. Še enkrat, ogromno je bilo postorjeno. Kljub temu pa še obstaja kakšna siva lisa na tem področju. Ker sem ravno pri domu Danice Vogrinec, dajmo si priznati, ima zastarelo infrastrukturo, je nekako zaradi tega nekonkurenčen z ostalimi zavodi. Ko minister Cigler je danes govoril o podpisovanju pogodb, lahko temu samo zaploskam. Verjamem, da bo tudi dom Danice Vogrinec prišel na vrsto. In pa da, ker smo bili malo presenečeni, ko je sicer dom Danice Vogrinec izpadel iz React EU sredstev, pa vendarle jaz upam, da bo tej novi pogodbi o nameri ne bo zapisan le nujno potrebna obnova obstoječih objektov, temveč tudi gradnja novih dislociranih enot, se pravi v Sveti Ani, v Dupleku in v samem Mariboru. Mariboru. Spoštovani minister, spoštovani državni sekretar, Štajerci računamo na vas pri tej pomoči. Ko ste gospod državni sekretar Uršič govorili o teh 60 občinah v katerih tečejo projekti s področja varstva starejših vas res kot mariborski poslanec, saj ste videli, opozicijski mariborski poslanci so bili čisto tiho, noben se ni spomnil na dom Danice Vogrinec, vas res lepo prosim, da na našo Danico ne pozabite, ker gre dejansko za prvovrsten zavod, večkrat nagrajen. V bistvu gre za doseganje tega standarda iz pravilnika o minimalnih tehničnih standardih za izvajalce socialno varstvenih storite, tako da to je dejansko na nek način tudi obveza države, investicijska dokumentacija pa je tudi že na ministrstvu. Tako da, bolj ali manj so stvari jasne. Za zaključek, prav zaradi teh povečanih obremenitev javnih financ, ki bodo prišle iz tega naslova je te v perspektivi seveda dolgoročni te stroške sistema je potrebno nujno zminimizirati. In jaz ocenjujem, da z optimalno urejenim sistemom dolgotrajne oskrbe, ki ga bo naslavljal ravno zakon o dolgotrajni oskrbi, jaz verjamem, da ga bomo jutri tudi izglasovali in rešujemo res eno zelo zelo veliko delo za naše državljane, ki so v jeseni življenja in potrebujejo res

Spoštovani sosed, jaz sem gospod, pa sem pustil, da si delaš reklamo, ampak še tam te nekako posekamo ko naša teta Pepca je dočakala 96 let v domu Danica Vogrinec. In če bi mi bili vsi skupaj pametni bi tisto znanje, ki ga Danica Vogrinec ima, premestili na novo lokacijo, pa na mesto letala naredili novo Danico Vogrinec. Tisti dom tam bi pa namenili, recimo, za študentska stanovanja, kar bi bilo dejansko bolj primerno. Jaz se seveda ne strinjam s kakšnim Kordišem pa počez govorjenjem, da je nekaj zanemarjeno gor in dol, ker je dejansko nespoštljivo do vseh teh ljudi, ki za nesramno nizke plače delajo v teh domovih, ampak to, kar sem že večkrat rekel, to kar tudi vi poveste iz SDS,da že po 10 dneh, ko ste bili na oblasti je Janša govoril zidati, betonirati, zidati, betonirati. To je premalo. Zalomi se nam na kadrih. Videli smo pri tistem zakonu kolegice Jasne Murgel iz Maribora, ki se je zelo trudila. Vidimo v zdravstvu. Vidimo še kje. In sočasno se tudi ne zavedamo, da na tem področju je dejansko trg cel svet.

strank, kako se imenuje poslanska niti ne vem, če nek smooklicani kozjanski bik reče, da nas bo v 10 letih iz 2 milijona na 3 milijone naredil jaz ne vem, verjetno so na MGRT-ju skrivaj razvili neko obliko kloniranja. Jaz si drugače ne znam predstavljati, ker iz demografske politike sem pa tudi predaval kar nekaj let. Mislim tako v Obi ali kam po kakšno metlico, pa si naj **41. TRAK: (PS Levica):** Hvala, predsedujoči. Samo bi želel opozoriti in vas naprositi, da zaščitite integriteto moje razprave. Res je, kar nekaj minut sem v današnji razpravi pustil, ampak v vseh teh minutah sem se potrudil točno upoštevati vse podatke s katerimi razpolagamo v državi ne zgolj pozicija, koalicija, kakorkoli, zagotovo pa nisem nikjer počez kar tako malo / nerazumljivo/ kako so domovi zanemarjeni. Dajte no, poslušajte sami sebe. Ker je bil to namreč očitek, ki ga je name naslovil kolega iz SDS, potem ga je pa še kolega Franja nekako povzel v obrambi pred tisto SDS razpravo, ne drži. Če kaj Če kaj so pri nas domovi starejših zelo dobro vzdrževani iz naslova požrtvovalnosti kadra, ki v njih izgoreva, pa se trudi delati najboljše kar lahko. Tudi to ni pavšalna oznaka, ampak je oznaka, ki velja za vse domove starejših občanov, ker imamo celo panogo, ki praktično živi na etični pogon in odrekanje tega medicinskega

Postopkovno. Jaz se postopkovno kolegu Kordišu opravičujem, ker v bistvu sem imel kar nekaj sestankov povezanih z zdravstvom, nisem celo sejo spremljal, ampak, če moj sosed Kaloh laže, to nisem jaz, to je on. Spoštovani kolegi in kolegice, prosim vas bodimo spoštljivi tako kot nam veleva 8. člen kodeksa, ki smo ga sprejeli. Besedo ima predstavnik Vlade državni sekretar Cveto Uršič. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dvakrat sem bil izzvan, da naj pojasnim kako je z vlaganjem v domove na Štajerskem, torej Ruše, Maribor, tisti konec. Prej sem povedal, da investicije potekajo v številnih, številnih občinah in to po vseh regijah od Prekmurja do Primorske, od Bovca in tistega konca Slovenije, torej čisto zahodnega do vzhodnega Novo Mesto in Bela krajina, med drugim tudi na Štajerskem in to z željo, z namenom, da bodo ljudje, ki potrebujejo institucionalno oskrbo, jo dobili blizu kraja bivanja ali v kraju samem ali pa najbližje. Poslanka SD je vprašala Ruše. Tam ta trenutek res ni novogradnja iz javnih sredstev, ampak je pa v okolici 20, 25 kilometrov vsaj v treh občinah se gradijo domovi, torej ja, Štajerska je tako kot ostali deli Slovenije, tam kjer je premalo število postelj glede na potrebe, se tja investirajo sredstva.

Veliko ljudi se pritožuje nad stanjem v naši državi na socialnih omrežjih in pa tudi še kje drugje, ampak dajmo se na tem mestu nekaj vprašati. Kdo niso večino odgovornosti za nastalo stanje in s tem sploh ne želim prelagati odgovornosti, da bom dovolj jasen. Večino odgovornosti namreč nosijo tisti, ki so leta in leta sedeli v Državnem zboru in ki so leta i leta bili na oblasti. Vse jasno? In ko poslanka Socialnih demokratov Bojana Muršič pravi, pazite, poglejte kaj pravi, da so edina upravna enota Ruše, ki nimajo doma za starejše. Ja, luba Gela, pa kaj ste počeli? V zadnjih 10-ih letih ste večinoma časa vi vodili Ministrstvo za delo, Anja Kopač Mrak in podobno. In kako to počnemo mi? Pod ministrovanjem Janeza Ciglerja Kralja v tem trenutku po celi Sloveniji v 66-ih občinah poteka preko 100 investicij, gradijo se dnevni centri, kratkotrajne namestitve, novi domovi za starejše, obnova domov iz 4-posteljnih v dvoposteljnih oziroma enoposteljno in **42. naprej. In ko je gospa poslanka Bojana Muršič, poslanki Mojci Žnidarič očitala, da je ministrica bila iz SMC-ja oziroma iz njene stranke, bom povedal še tole. Ko sem jaz bil pod prejšnjo Vlado, se pravi vlado Marjana Šarca, na Ministrstvu za delo in sem tam slučajno srečal enega visokega funkcionarja oziroma zaposlenega, na Ministrstvu za delo in sem ga vprašal, sem rekel, »Kaj lahko naredimo dobrega za otroke s posebnimi potrebami?«, mi je ta funkcionar rekel, »Nič«, sem rekel, »Kako nič?«, je rekel, »Ja, bremzajo mi«, sem rekel, »Ja kdo bremza?«, in ta zaposleni mi je rekel, vsi od čistilke do direktorja so SD-jevci. Vse jasno? Sem bil dosti jasen, in to kar sem povedal zdaj, je čista resnica. In ena stvar, na katero bi rad opozoril, kajne. Vse težave, ki jih dandanes opozicijski poslanci tule opisujete, niso nastale z nastankom te Vlade. Upam, da vam je to jasno. So se pa težave začele reševati z nastankom te Vlade, to pa je tudi jasno. Vi ste vse te težave ustvarili. Ta Vlada te težave tudi rešuje. Imeli ste priložnost uredit zadeve, pa jih niste. Zdaj jih urejamo mi. Mi urejamo to zatečeno stanje. Med drugim tudi plače zaposlenih na področju socialnega in pa tudi zdravstvenega Janez Cigler Kralj in pa ta Vlada je zagotovila 37 milijonov evrov za višje plače zaposlenih na področju socialnega varstva. Poleg tega smo v času epidemije največjih potreb po dodatnem kadru zagotovili dodatne zaposlitve v domovih za starejše. To smo naredil. Zaposlenim, ki pa izvajajo osnovno in socialno oskrbo, na večini delovnih mest, se bodo plače povečale za 3 do 4 plačne razrede. Medtem, ko ste vi desetletja govoril, pisal študije, mi delamo. In socialna oskrbovanka, ki je v 19. plačnem razredu, je prejemala 892 evrov, bo po novem prejemala krepko čez tisoč evrov. Se pravi, za 150 evrov višjo bruto plačo bo dobila. In medtem, ko v KUL opoziciji pišete programe, sklicujete, ne vem, take všečne seje, kot je današnja, pišete študije, obstruirate seje, proceduralno zavlačujete sprejem zakonodaje, mi v Novi Sloveniji v tej Vladi izvršujemo koalicijsko pogodbo, tisto, kar smo rekli, da bomo naredil, tudi delamo. Medtem pa v opoziciji sklicujete takšne populistične seje, kot je današnja. In, zanimivo je pa to, da odkar ste v KUL opoziciji zahtevali to sejo in je bila ta seja tudi sklicana, smo mi ta problem že rešili. Enostavno smo ta problem rešil. Z amandmajem, ki smo ga vložil, v Zakon o dolgotrajni oskrbi, zagotavljamo 16 milijonov evrov dodatnih sredstev za sofinanciranje dodatnih stroškov dela. S tem se bo prepotrebni dvig plač zaposlenih v domovih za starejše, ne bo poznal na položnicah za oskrbnine. Se pravi, dviga oskrbnin pod to Vlado ne bo. In še enkrat, dviga oskrbnin pod to Vlado ne bo. Levica pravi zase, da je demokratična opozicija. Poglejte, tudi Severna Koreja zase pravi, da je demokratična ljudska republika Koreja. Samooklicani demokratični opoziciji, ki bi jo v resnici morali imenovati socialistična opozicija, sporočam, medtem, ko ste vi o problemu razpravljali, smo ga v tej Vladi tudi rešili. Jaz predlagateljem današnje seje še nekaj polagam na srce – če resno mislite s tem, da želite višjih plač za negovalno in pa zdravstveno osebje, brez obremenitve oskrbovancev v domovih za starejše, potem pričakujem, da boste tudi podprli Zakon o dohodnini. Ta pravzaprav vsem zaposlenim dviguje plače, tudi negovalnemu in pa zdravstvenemu osebju. Zdaj, jaz vidim, da se je k repliki prijavil poslanec SD, Franc Trček in vsem poslankam tukaj, znotraj Državnega zbora in pa tudi vsem, ki zdaj to spremljajo, povem, da od njegovega govorjenja ljudje nimajo nič,

ugotavljam, da poslanec Reberšak ne govori, kar on počne, definirajte drugi. Drugič, denar zagotavljajo, spoštovani kolega, tako imenovani, glupi davkoplačevalci, kot bi rekel minister, ki ga **43. TRAK: (VP) Tretjič. Pismo o nameri niti še skopana jama ni, kaj šele nekaj, kar se v bistvu sezida. Glede vas osebno pa bom citiral Del Boya. Jaz sem za vas, veste kaj? I'm a black belt in … Poiščite si na Googlu. Origami.

zopet se nam dogaja, da ne govorimo o temi, ki je danes in kar smo predlagali, ampak vlagamo reklamne populistične bloke. Ki resno niso ničemur podobni in izgledajo tako, da mečejo blato na druge ljudi, na poslance, na drugače misleče. To mislim, da v naš Državni zbor ne spada. Imamo tudi, smo sprejeli naš etični kodeks. In mislim, da, predsednik, da je treba včasih opozoriti, da se morajo zadržati malo, ne se spremeniti v divje navijače in zagovornike nečesa, govoriti čisto o tretjih temah. To bi prvo. Ker sem bil tudi kot predlagatelj. Mi smo kot demokratična opozicija, čeprav on uporablja neka socialistična opozicija. Saj, sociala, socialistično, danes se o tem pogovarjamo, o socialnih potezah, Smo dali eno opozorilo in en predlog. Opozorilo je vlada sprejela kot dobronamerno in je našla pot in išče pot, kako narediti zadevo na ta način, da nebi bili da nebi bili najobčutljivejši prizadeti, torej upokojenci, da jim nebi zvišali oskrbnino, katero tako in tako že marsikdo ne more plačevati. Potem skačejo občine vmes, otroci in tako naprej. Torej mora biti naša težnja na vseh, se moramo tudi najti in poskrbeti, da bodo jutri upokojenci imeli s polno delovno dobo dovolj denarja, da bodo lahko plačevali dom za oskrbo za starejše občane. Mislim, o tem se moramo prizadevati. Da pa govorimo eden čez drugega, govorimo grdo in napadalno, res, res ne zasluži. In zato nam ugled tega parlamenta silno pade. Ljudje ne verjamejo več v njega. In to ni dobro. Drugo, kar bi hotel pri tem reči. Je potrebno to sodelovanje. Moramo najti nek dogovor, neke kompromise, neke zadeve. Se moramo poslušati. Glejte, ni samo tistih 42 glasov, ki jih kobajagi zastopajo, proti 41, ta razlika neskončna, da tistih 41 nič ne ve, 42 pa čisto vse vedo in so vse znanje tega sveta pobrali. poslanci. Jaz zdaj tudi malo se od teme oddaljujem, se opravičujem, ampak gre za postopek. In s tem postopkom, z našim opozorilom in nadaljnjim postopkom, ko smo prišli do ene rešitve, kompromisne, ki je dobra za ljudi. Dajmo tako delati tudi naprej. In ne zdaj se medsebojno obtoževati, prosim vas lepo. Pa govoriti, da je, kaj, da tisti niso nič storili, mi smo pa vse storili, Mi smo vse storili, tisti niso nič storili. Kako to, če je zadnjih 20 let bil na vrhu vlade človek iz koalicije? Čez 10 let, mi pa manj kot 7 let. Kje? Neka matematika ne odgovarja. Zopet poudarjam. Glejte, bodimo bolj prijazni eden do drugega, poslušajmo se in najdimo argumente. Jaz mislim, da v tej konkretni pobudi, ki je bila dana z nas predlagateljev, smo dosegli nekaj, kar bo dobro za ljudi. In ni bilo predrago, 16 milijonov. Ko pa govori vlada ,da prej niso nič delili, zdaj pa delijo – kako delijo? Najlažje je, grem na banko in razdelim denar. Banka mi posodi. Zdaj so poceni obresti, banke imajo preveč denarja, je helikopterski denar in jaz ga vzamem in ga delim naokrog kot bombončke in potem sem najboljša vlada. Glejte, na tak način pogovarjanje nikamor ne vodi. Imamo različne poglede, različne interese. In to spoštujmo. Hvala lepa. (nadaljevanje) Gospod poslanec bil sem izzvan pa naj opozorim, da sem ne vem, če ste slišal, ko vas ni bilo v dvorani kolege in kolegice spomnil na etični kodeks za poslanke in poslance in opozoril na 8. člen, ki govori o dostojnosti in spoštljivosti. Bodimo strpni in dajmo tudi ta etični kodeks spoštovati.

Danes imamo torej na mizi vprašanje plač zaposlenih v domovih za starejše in vprašanje višin oskrbnin v domovih za starejše oziroma je tema seveda med področno povezana in zraven potegne še marsikatero drugo vprašanje, ampak najprej pa se moram tudi kot v bistvu zadnji razpravljavcev vsaj s te strani odzvati na nekaj točk, ki sem jih slišal v razpravi oziroma na nekaj, kar je izustil pred nedavnim kolega Reberšek, ki mislim, da je s to svojo samohvalo samo slabše mu gre, včasih je vsaj pohvalil gospoda Uršiča pa gospoda ministra sedaj pa, kar v prvi osebi vse govori pa bi ga morebiti opomnil, da je Vlada tisti izvršni del oblasti, ki dela gospod Reberšek pa odloča, to je njegova služba, ampak kakorkoli. Sedaj ena stvar je jasna Vlada, ki se rada hvalisa s tem koliko je naredila za področje dolgotrajne oskrbe, gradnje domov, starejše oskrbovanke in oskrbovance ali oskrbovalke in oskrbovalce v domovih za starejše v bistvu ni zgradila še nobenega doma. Ni kot smo slišali prej zasadila nobene lopate tako rekoč ni podpisala nobene konkretne pogodbe, s katerikoli izvajalcem. Pisna o nameri pa tukaj ne štejejo. Zasavski poslanci večkrat ven potegnemo ta znameniti dom v Hrastniku, ki je v res zatečenem stanju. Tam je Vlada napisala neko pismo o nameri, o gradnji pa gradnjo pogojila z nekim drugim zakonom, ki je težek 8 milijonov in ga je treba sprejeti, če ne ne bo doma, ampak kakorkoli. Danes govorimo o tem kako so plačani ljudje, ki delajo, ki garajo, ki švicajo, ki delajo nočne v skafandrih, vikende, praznike v domovih za starejše in na kakšen način lahko poskrbimo za za dvig njihovih plač. Res, da na začetku je Vlada prišla z drznim predlogom, da bi to breme vrgla na pleča oskrbovank in oskrbovancev v domovih in njihovih položnic pa si je, potem pod pritiskom Levice premislila in začela iskati proračunska sredstva in jih v bistvu preusmerila preko Zakon o dolgotrajni oskrbi. Keč pri tej stvari je pa v tem, da Zakon o dolgotrajni oskrbi še ni, Zakon o dolgotrajni oskrbi lahko gre še skozi veto Državnega sveta. Zakon o dolgotrajni oskrbi v končni fazi lahko gre še po poti referenduma. Na koncu koncev Zakon o dolgotrajni oskrbi je zakon, ki nima proračunsko finančne zagotovljene zaslombe. To je glavni trik in glavna laž s strani Vlade, ki trdi, da na takšen način zagotavlja financiranje dviga plač zaposlenih v domovih za starejše. Je pa seveda v širšem kontekstu politike, ki jo ta Vlada udejanja na področju dolgotrajne oskrbe ena skrb, ki je bistveno bolj ali pa eno polje, ki je bistveno bolje zaskrbljujoče. Vlada že res sedaj namenja nekaj milijonov, proračunski drobiž v resnici za infrastrukturo torej domov za starejše, ampak trend, katerega se pa čisto politično z odločitvami loteva je pa zaskrbljujoč. Istočasno podeljuje 40 letne koncesije za gradnjo in upravljanje domov za starejše zasebnim podjetjem.

oziroma zasebnih podjetij, ki upravljajo z domovi v Sloveniji, z novimi koncesijami, z množico novih, 40-letnih koncesij, torej s 40 letno strateško, kapitalsko razvojno zgodbo, ki jo vlada v svoji politiki udejanja, bo ta zemljevid vržen iz vseh tračnic. In bo torej na področje dolgotrajne oskrbe vstopil trg, še bolj brutalno kot to počne zdaj, sledila pa bo seveda deregulacija cen, ker to je na trgu normalna reakcija, / znak za konec razprave/ sledil bo socialni dumping, slabšanje ravni storitev in na slabem bo pa kdo? Na slabem bodo tako zaposleni, ki že zdaj trpijo s prenizkimi plačami za opravljeno delo in na slabšem bodo oskrbovanke in oskrbovanci, vsaj tisti ki imajo to srečo, da do doma, do postelje v domu pridejo. privatizacija ni rešitev, privatizacija je grob slovenske dolgotrajne oskrbe in kar se zakona tiče / znak za konec razprave/ srčno upam, da jutri na glasovanju v Državnem zboru pade.

približno tri minute še časa na voljo, ampak tudi zaradi tega, ker sem uvodoma v stališču poslanske skupine pravzaprav pojasnila kaj je bistvo današnje seje in o čemer bi pričakovala, da bi tudi drugi razpravljalci razpravljali, pa smo lahko videli, da je bilo veliko govora o vseh mogočih temah, zelo malo pa o tem, kar je točka dnevnega reda danes. Torej točka dnevnega reda danes je dvig oskrbnin in tukaj naj takoj povem še enkrat. Oskrbnine za oskrbovance, dviga oskrbnine za oskrbovance ne bo. To bomo torej krili iz proračuna in sicer smo v koaliciji vložili amandma k prehodnim določbam Zakona o dolgotrajni oskrbi. Za razliko od kolega Siterja, ki je sedaj škoda zapustil dvorano, ampak verjamem, da nas bo spremljal tudi v pisarni, pa jaz menim, da upam in menim, da bi bilo dobro, da je jutri Zakon o dolgotrajni oskrbi sprejet. Več kot oziroma 20 let se že pogovarjamo o tem, danes je pa ta vlada pripravila predlog in mislim, da je dober in rešuje nekatere stvari, ki so nujno potrebne, vezane na skrb za starejše. kot veste je vlada z reprezentativnimi sindikati s področja zdravstva in socialnega varstva, torej podpisala aneks h kolektivni pogodbi in zaradi dviga teh plač so se za nekaj več kot 5 % dvignile oskrbnine za oskrbovance v domovih za starejše. Najprej naj povem, da je bil dvig teh plač seveda nujen. Tukaj gre za tiste poklice, ki so sploh v tem trenutku covid situacije najbolj obremenjeni in prav je, da smo dvignili te plače. Gre za 37 milijonov evrov dviga plač v DSO-jih, v CUDV-jih in v VDC-jih in v pomoči na domu, 17 milijonov evrov se tako zagotavlja iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje in sicer grejo ta sredstva za tako imenovani zdravstveni kader v domovih za starejše, štiri milijone se krije iz proračuna, 16 milijonov pa gre za socialni kader in osnovno oskrbo. In teh 16 milijonov evrov bomo sedaj torej krili iz proračuna v prehodnih določbah Zakona o dolgotrajni oskrbi. pomeni, da oskrbovanci ne bodo iz lastnih denarnic nič občutili / znak za konec razprave/ tega dviga oskrbnin. In to je bistvo današnje seje. Vse ostalo, kar je bilo tukaj izrečeno je pravzaprav, sicer povsem legitimno, je dobro da se pogovarjamo tudi o tem, kje bi bile lahko še boljše rešitve, ko je potrebno poskrbeti za starejše. Ampak bistvo današnje točke dnevnega reda pa je točno to, da dviga oskrbnin za oskrbovance ne bo. Hvala.

s Sonijem, s kolegom Hanom smo skupaj predlagali, koliko, že leto nazaj, neke nagrade za te ljudi, pa takrat ste to nekako preglasovali. Zdaj pa je tudi v bistvu poslanka Irgl povedala to neko zagato, v katero smo jo dejansko iz opozicije jih prisili, a veste, v prehodnih določbah nekega drugega zakona, se bo to urejalo. Kje ste to videli v neki normalni parlamentarni demokraciji? neki zakon, za katerega delate reklamo za jutri, slabši zakon v Državni zbor v sedmih letih ni prišel. Zakon, na katerega je imela na 73 % upravičenih pripomb Zakonodajno-pravna služba tega Državnega zbora. To je v bistvu dejstvo. Zato prosim lepo, nehajte že enkrat lagati, ampak ta vlada očitno ni sposobna tega. Jaz ne vem, kako zelje jeste. Od tega, da Kaloh laže, kako Miha nekaj govori, do Reberška, ki z onega trotla na PC-ju bere, do, ne vem, kogarkoli že, ne. To me spominja na tisti komad Borghesie Ni upanja, ni strahu z vami. lepa, gospod poslanec. Vem, da poznate naš Poslovnik o delu Državnega zbora, in ne vem, na kaj se nanaša vaša replika. Repliko vam bom pobral. Replika razpravljavca, v kolikor se ta razprava nanaša na njegovo razpravo. Če menite, da je bila vaša razprava napačno razumljena ali interpretirana. Tega v tej repliki ni bilo in bodimo spoštljivi, spoštujmo Poslovnik, dr. Trček.

nekako spet kloftanje nas, pa v bistvu vam je že kolega Starović, ki je po letih podoben vam, razložil, v čem je problem. Hvala. Glejte, gospod Trček, ne bom polemiziral z vami, ampak tudi, mislim da je spoštljivo do vseh nas, da spoštujemo naš Poslovnik. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade ter predstavnika predlagatelja predloga priporočila. Besedo ima predstavnik Vlade, državni sekretar Cveto Uršič. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dovolite, da še enkrat povzamem to, kar je uvodoma predstavil minister Janez Cigler Kralj in kar sem jaz tudi v nekaterih odgovorih poslankam in poslancem izpostavil. Dvig plač zaposlenim v domovih za starejše, v varstveno-delovnih centrih in centrih za usposabljanje, delo in varstvo, pomoči na domu in pa centrih za socialno delo je bil nujno potreben. Dvig plač v domovih za starejše se bo financiral, tako kot smo predlagali tudi v amandmaju, iz proračuna v enem delu, v tistem delu, ki naj bi ga kril stanovalec, zdravstvene storitve, dvig za te storitve in dvig plač zdravstvenih delavcev in sodelavcev v domovih pa iz sredstev zdravstvene zavarovalnice Slovenije. Mi se zavedamo, da je dvig oskrbnin v tem trenutku tak, da ga stanovalci sami ne morejo kriti, zato smo predlagali, da se krije iz proračuna, in zato smo predlagali tudi amandma k predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi. Dovolite pa, da samo še eno pojasnilo k razpravi poslanca Siterja, da se nikjer še nič ni naredilo, da samo podpisujemo neka pisma, ki nimajo nobene zaveze. Vlada je že potrdila NRP-je,

Prekmurja, primeroma dom v Rakičanu do čistega juga, primorske, recimo v Kopru do Kozjanskega, do gorenjske, primeroma, dom v Preddvoru, dom v Tržiču. Ko pa, ker smo pa danes en dom večkrat izpostavili, to je dom v Hrastniku, tam se pa dopolnjuje DIP in jaz verjamem, da bo ta DIP v kratkem tako pripravljen, da bo lahko tudi NRP sprejet na Vladi. Tako, da investicije so ene že v teku, ene so že končane, druge se pa pripravljajo in verjamemo in bodo investirane v letih 2022 in 2023 iz sredstev proračuna. Naj sklenem, čas Covid je pokazal, da smo v zadnjih letih res namenjali premalo pozornosti zaposlenim, skrbi za kvaliteto življenja starejših v domovih, skrbi za kvaliteto življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju v institucionalnem varstvu, premalo skrbi tudi strokovnim delavcem in sodelavcem, ki delajo na cenutrih za socialno delo, zato je ta dvig plač potreben in zelo nujen. Velja ob tej priložnosti reči tudi hvala sindikatom in drugim deležnikom, ki so bili, s katerimi smo se pogajali za razumevanje in smo skupaj najdli dogovor

Hvala za besedo. Mogoče bi lahko nadaljevali proti koncu oziroma na koncu v takem umirjenem tonu in bom jaz zopet pohvalil zadevo, da je je bil predlog uslišan v tem Državnem zboru, čeprav je prihajal iz opozicije. Ker opozorilo je bilo na mestu in govorim, da je bilo dobro, da bi se taka dobra opozorila tudi večkrat upoštevala, ne pa, da se upošteva edino ali so naši ali vaši. Tako da, moram povedati, da smo veseli, da se bo to uresničilo, upam, da se bo to speljalo do konca, da dejansko bo država zagotovila denar ne pa oskrbovanci, ki bo zagotovil, da se dogovorjeno povišanje plač tem delavcem dejansko tudi realizira.

boste tudi… ampak imate nekaj sekund? Izvolite, gospod Kordiš, drugi predstavnik predlagatelja. Zgolj ta poanta, če imam na voljo samo nekaj sekund, da tisti z najnižjimi plačnimi razredi v domovih starejših občanov, s plačnimi razredi pod ravno minimalne plače, od te povišice ne glede na to iz kje se financira, ne bodo imeli nič. Zakaj? Ker bodi tudi z napredovanjem v plačnih rezredih še vedno ostali pod ravno minimalne plače in tukaj Vlada ni šla dovolj daleč, te ljudi je kratkomalo spregledala.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 ugotavljam, da ja. Prosim za prijavo. Prijava poteka.

da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnik vlade in nato predstavnik predlagatelja. Prosim za prijavo. Prijava poteka. Je zdaj vse v redu? Ja. Hvala lepa. Imamo tri prijavljene. Prva je Mojca Škrinjar. Izvolite. Hvala lepa. Torej treba je priznati, da je vlada odreagirala na težko situacijo, ki se je v naši ustanovah, torej konkretno v domovih za ostarele, pripravljala oziroma kotila dolgo časa. Vse predolgo nihče ni odreagiral, da bi dejansko uredil razmere v domovih , da bi bile stavbe primerne, da bi bila oprema primerna in da bi dejansko zaposleni v teh domovih bili razporejeni na tak način, da bi njihovo delo bilo razporejeno enakomerno in da bi bili primerno tudi plačani. Rezultat tega je bil, da je mnogo tistih kvalitetnih kadrov odšlo v tujino. In našli so službe drugje in postregli in pomagali drugim. Četudi so drugi, v drugih državah državljani toliko vredni kot naši, pa vendarle naša država je dala izobrazbo tem ljudem in na koncu koncev tudi nekaj časa zaposlitev. Na žalost pa seveda nihče ne more delati za majhno plačo in se izčrpavati v nedogled. Ta vlada je končno prisluhnila temu, da je potrebno zadeve urediti tako na področju infrastrukture, kjer morajo biti domovi za ostarele ne hiralnice, ampak lepo prebivališče, dostojno za prebivanje in dovolj komfortno. Hkrati pa morajo starejši imeti tudi možnost, da jih oskrbujejo zaposleni, in to zadovoljni zaposleni. Ta vlada je uredila tudi plače na tak način. In seveda je treba povedati, da tega povišanja plač oskrbovanci ne bodo trpeli. Vse se ureja kasneje tudi z zakonom o dolgotrajni oskrbi, ki je odličen zakon. Poskrbi za vse tiste, ki potrebujejo pomoč, pa naj bodo to starejši v bivalnih domovih ali zelo bolni v negovalnih domovih ali pa ljudje, ki so doma in še lahko nekaj storijo za sebe, potrebujejo pa pomoč. Zakon o dolgotrajni oskrbi na nek način tudi rešuje to stanje v trenutnih bivalnih domovih, hkrati pa se tudi izboljšuje situacija s tem, da je ta vlada namenila, mi pa potrdili zakon, sprejeli zakon, ki namenja tem domovom, kakor tudi zdravstvenim ustanovam, skupno 2 milijardi evrov. Glede na povečan priliv davkov, torej davki se pobirajo dobro, pravočasno. To je povedal včeraj že gospod Simič, direktor Finančne uprave Republike Slovenije. Bilo je pobranih več kot prejšnje leto in ni nobenih problemov s tem. Glede na to lahko pričakujemo, da bo seveda ta zakon izvedljiv, kakor tudi zakon, torej zakon o investicijah izvedljiv, kakor tudi zakon o dolgotrajni oskrbi. Jaz sem ponosna, da sem del tega sklica

Hvala lepa za besedo. Vlada dela. Vlada dela tako, da je izvorno hotela preleviti to povišanje, ki prihaja z letom dni zamude. Če bi upošteva demokratično opozicijo bi to rešili že med drugim in tretjim valom covid epidemije ne pa sedaj pa še to je hotela rešiti tako, da bi prelevila na pleča oskrbovancev in njih svojcev in kot je kolega Vojko zelo lepo povedal, potem je po ropotanju opozicije šla to urejati v predhodnih odločbah nekega zakona, ki ga tako blazno hvalite, v bistvu ga je pa cela stroka pa še kdo zraven raztrgal in zakona, ki v bistvu v praksi nič ne rešuje. To je v bistvu neko dejstvo. Sedaj hvaliti se s tem kako letos bolj pobiramo davke. Pa ljubi bog saj smo bili v lock downu lani. Če tri meseca nekaj ne izvajaš, potem pa naslednje leto nekaj izvajaš verjetno rata več univerzalnega ekvivalenta oziroma penez se plača, več davkov, trošarin in tako naprej in so večji prelivi sočasno nam pa raste inflacija. Imamo gospodarsko rast in s gospodarsko rastjo inflacija, srednjeročno nas čakajo višje obresti za zadolženost države sočasno tudi v SDS pozabljate, da prihajata dve leti, ko bodo stare obrestne mere višje kot so sedaj na zadolženost države. Okej, dajmo se, potem resno pogovarjati o številkah ne se pa kot neki Tarzan vsi po prsih po prsih svet pred menoj ni obstajal. V bistvu me pa veseli, ker je gospa Škrinjar dobesedno povedala, da prva in druga vlada Janševa očitno ne le kaka SD vlada niso naredili to, kar bi morali. Vsaj samo malo samokritike to me veseli, ampak še to se mi zdi, da je zgolj slučajno ušlo. Pred nami je še vedno izziv o tem, kar sem govoril. Je tudi izziv tega, kar je Miha Kordiš povedal. Je tudi neki izziv neke naslednje vlade, da se resno vprašamo kaj je tista minimalna plače, ki osebno meni mora biti vsaj 20 odstotkov nad pragom izračunane revščine in ki mora biti hkrati tudi osnovna plača, od katere se tudi računajo vsi dodatki tako za zaposlene v DSO kot tudi kje drugje in upam, da bo naslednja sestava Državnega zbora takšna, kjer bo spet vladala javna raba uma, kar je v osnovi najbolj splošno sprejeta definicija politike. Hvala. SIMONOVIČ:** Tukaj replika v delitvi časi žal ni možna. Besedo ima Miha Kordiš. Izvolite. za besedo, predsedujoči. Bom nadaljevala tam, kjer je kolega Franjo končal, da se izenači najnižji plačni razred osnovno plačo, minimalno plačo to je to, to je ena izmed velikih nalog, ki čaka naslednjo koalicijo in pa naslednjo Vlado ne pa, da smo soočeni s tako situacijo kot jo imamo sedaj, da imamo plačne razrede, ki so pod ravnjo minimalne plače. Potem se nam zgodi to, kar se je zgodilo določenim poklicnim skupinam znotraj DSO plače so se dvignile za 3, 4 plačne razrede – v resnici še premalo – pa vendarle te ljudi te ljudi ne bodo imeli od njih nič. Zakaj? Zaradi tega, ker tudi z dvigom teh plačnih razredov ne bodo prešli čez minimalno plačo, ampak to očitno vlada Janeza Janše, ko je pripravljala in pogajala se za ta dvig plač s sindikati ni zanimalo in jih teh ljudje niso zanimali, saj že cel mandat kaže kje ležijo njene prioritete. V nagrajevanju vplivnih, mogočnih, bogatih tistih proti katerih sami sicer rohnijo kot proti prvorazrednim, potem pa pridemo do potrebnih 16 milijonov evrov, ki bi jih z javnih sredstev lahko namenili za pokrivanje oskrbnin na račun dviga plač v domovih starejših občanov tam je pa kar na enkrat problem.

javnih sredstev, s katerimi bi lahko dvig plač iz proračuna pokrili, ne najde. Sem vesel, da je koalicija potem vendarle obrnila ploščo in se na današnji seji hvali z dejstvom, da je obljubila teh 16 milijonov evrov iz javnih sredstev pod pritiskom civilne družbe, sindikatov in tudi demokratične opozicije. Če tega pritiska ne bi bilo, bi se oskrbnine dvignile za slabih 6 %. To je bilo že napovedano dejstvo. Na srečo smo uspeli to zavreti in obrniti. Ampak je v resnici kadrovski problem v domovih starejših občanov, kolikor si ljudje zaslužijo povišico in mislim, da ta, ki so jo sedaj dobili, je prenizka, je prej kompenzacija za preteklo odrekanje, pa še to zelo nepopolna, kot karkoli drugega, manj pomembno od splošnega kadrovskega pomanjkanja, ki ga imamo v domovih starejših občanov. Manj pomembno od dejstva, da imamo 40 let stare standarde in normative, v sled katerih niti na papirju nimamo zagotovljenih dovolj delovnih mest v domovih starejših občanov, za kakovostno oskrbo ljudi, ki v njih prebivajo. In si lahko zastavimo vprašanje, žalostno retorično vprašanje, koliko plačnih razredov je vredna uničena hrbtenica? Medicinske sestre, tudi drugi osebje, vsi, ki se ukvarjajo z oskrbovanci v domovih starejših, pa nosijo določen delež odgovornosti, konkretno, za medicinske sestre, recimo, lahko rečem, preložijo po 1 tono, 2 toni na noč, pa to ne žakljev krompirja, to je rokovanje z ljudmi, za katere morajo skrbeti in seveda se to pozna, pozna se z izgorelostjo, dolgotrajnimi bolniškami in še čim, kar sem danes že omenil, pa je to situacija, kot je bila še pred epidemijo Covid-19. Že tako nategnjen in zgaran sistem, je potem kratko malo klecnil, je počepnil, do te mere, da je na koncu celo desna vlada morala pristati na dvig plač. mi je žalostno, kako se hvali z gradnjo domov starejših občanov, ki jih v resnici še nikjer ni, kot ena, kot dve, vse, kar počne, je privatizacija tega področja, na najbolj donosnih lokativnih lokacijah, kar se bo prevedlo tudi v višje oskrbnine, sočasno pa o davkih, ki naj financirajo socialno državo, tudi izgrajevanje infrastrukture za oskrbo starostnikov, pravi, da so glupi

Kdo bo potem financiral oskrbo starostnikov? Nihče, ker država denarja imela ne bo, pa ga že sedaj v resnici sploh ne želi nameniti. Koristi evropska sredstva. Namesto, da bi posegli po integralnemu proračunu in dejansko zagotovili kapacitete, kot jih starostniki v tej državi potrebujejo. Ljudje v tej državi plačujejo davke, tudi za to, da je za njih na stara leta poskrbljeno, ne pa zato, da / znak za konec razprave/ Vlada z njimi kupuje orožje za 780 in več milijonov evrov. Hvala lepa. Zaključujem splošno razpravo o predlogu priporočila. V skladu z razlago Komisije za poslovnik, z dne 9. decembra 2009, Državni zbor ugotavlja, da je postopek obravnave predloga priporočila končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 88. izredno sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri, ob 10. uri. Imam še dve obvestili. Članice in člane Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide obveščam, da se bo čez 15 minut v so bi 212 začela 67. nujna seja odbora. Prav tako obveščam članice in člane Odbora za zdravstvo, da se bo čez 15 minut v tej dvorani začelo 1. nadaljevanje 67. nujne seje odbora. Ti odbori se bodo začeli ob 18. uri 25 minut. Hvala lepa. Hvala